Hvala imamo prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 312 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Hitni postupak primjenjuje se u skladu sa člankom 161. Poslovnika.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Dakle, vrlo kratko. Što uređuje inače Carinski zakon? I prošle godine kada su bile izmjene, odnosno kada smo o njemu raspravljali, samo ukratko. Dakle, da uređuje ovlasti i postupanja carinske službe te prava i obveze osoba koje sudjeluju u postupku sa robom koja se unosi, iznosi, provozi i prenosi na carinskom području Republike Hrvatske ili se kreće između carinskog područja Republike Hrvatske i trećih država. Ovim izmjenama i dopunama koje su ispred vas, dakle imamo jednu, možemo reći tako jedinu izmjenu, a to je dakle u odredbe članka 224. Dakle, ovim izmjenama, odnosno prijedlogom izmjena i dopuna definira se, odnosno cjelovito se uređuju pravni odnosi u vezi s obvezom naknadnog knjiženja kada svota davanja proizašla iz carinskog duga nije proknjižena na propisani način ili je proknjižena u nižem iznosu od onog koji se potražuje te se tako u potpunosti usklađuju odredbe što uređuju naknadno knjiženje carinskog duga. Dozvolite mi isto tako da kažem, evo i iz iskustava sa pojedinih odbora, prije svega sa matičnog gdje su bila postavljena isto tako pitanja pojedinih zastupnika o razlozima ponovnih ovih izmjena. Moram reći dakle da je ovo vezano isključivo uz Poglavlje 33 – Financijske i proračunske odredbe. Dakle, naša namjera je bila u potpunosti uskladiti sa poglavljem Carinske unije, međutim naknadnom, možemo reći tako inspekcijom, naknadnom misijom Europske komisije koja je bila ovdje u Zagrebu je utvrđeno da u ovome je članku potrebno detaljnije propisati, odnosno urediti ove pravne odnose vezane uz naknadno knjiženje carinske svote, odnosno carinskog duga. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela? Da. U ime Odbora za financije i državni proračun, predsjednik odbora, gospodin Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 31. sjednici održanoj 27. ožujka 2009. godine Prijedlog zakona o izmjeni Carinskog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona i to raspravljao je kao matično radni tijelo. Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo da se predloženom izmjenom ovoga zakona ispunjava obveza preuzeta tijekom pregovaračkog procesa u Poglavlju 33 – Financijske i proračunske odredbe u svezi naknadnog knjiženja carinskog duga. Takvom izmjenom predmetnog zakona vrši se daljnje usklađenje hrvatskog carinskog pravnog sustava sa pravnom stečevinom Europske unije u Poglavlju 29 – Carinska unija. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora jednoglasno je podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se ovaj zakon donese po hitnom postupku sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora budući se njegovim donošenjem uređuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora jednoglasno je bez rasprave odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjeni Carinskog zakona. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo državni tajnici, uvažena gospodo zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjeni Carinskog zakona i u ovome zakonu se između ostalog kaže, evo ja ću to i citirati, da reforma carinskog zakonodavstva Republike Hrvatske kao i proces usklađivanja sadašnjeg Carinskog zakona i provedbenih propisa sa carinskim zakonodavstvom Europske unije. Započeli su '99. godine s donošenjem i početkom primjene odnosnih propisa, pa se onda dalje ovdje navodi da kontinuirano prateći izmjene europskih propisa i s ciljem postupnog osposobljavanja mjerodavnih hrvatskih zakonodavnih i upravnih struktura u procesu izgradnje novog carinskog sustava propisi hrvatskog carinskog sustava višestruko su usklađivani s propisima carinskog sustava Europske unije i to izmjenama Carinskog zakona, "Narodne novine" od '99. pa sve tu do, ne znam, 2008. itd., itd. Evo, ja bih bio ovdje sigurno presretan da hrvatski carinski sustav je usklađen sa sustavom Europske unije. Međutim, taj sustav nije usklađen, što god neko Ministarstvo financija tvrdilo. Još bih bio sretniji da se što je moguće prije on uskladi sa sustavom Europske unije. Ovo što mi danas imamo, to je sve, samo ne europski standard. Da li će o tome u dogledno vrijeme u ovoj zemlji netko povesti računa, ja to ne znam, ali sam siguran da niti u jednoj zemlji Europske unije, Zapadnog Balkana, Azije ili Afrike, Sjevernog ili Južnog pola tvrtke koje uvoze robu, tvrdim da ni u jednoj od tih zemalja tvrtke koje uvoze robu nisu u situaciji u kojoj su tvrtke iz Republike Hrvatske. Tvrtke u Republici Hrvatskoj moraju u roku od 8 dana od kada robu prijave ili uvezu platiti i PDV i carinu. Toga nema niti u jednoj zemlji na kugli zemaljskoj. To je naprosto neshvatljivo, neću reći kriminal, ali to je neshvatljivo. Zašto? Jer se u pravilu te norme onda odnose samo na male trgovce, na male uvoznike, na male obrtnike ili trgovine, a u pravilu su tih odredbi izostavljene velike trgovačke kuće ili velike tvrtke. Njima se redovito izlazi u susret, a mali moraju u roku od 8 dana platiti i carinu i PDV. I to je jedan od razloga zašto u ovom trenutku i opada prihod od PDV-a. Ja volim reći jasno da nitko u ovoj zemlji nije za veće poreze, pa samim time nisam niti ja ali tvrdim kada bi PDV i plaćali po stopi od 23%, ne 22% ništa se dramatično ne bi dogodilo, to bi na sebe preuzeli trgovci ali im onda tim trgovcima treba nešto drugo dati ili gospodarstvu da PDV plaćaju ne u roku od 30 dana nego 60 dana i da se carina također plaća ne u roku od 8 dana niti kao što je to bilo do ljeta prošle godine u roku od 30 dana nego da se to plaća u roku od 60 dana. Zašto je uvedeno uopće to načelo da trgovci ili uvoznici moraju platiti carinu a na carinu i PDV u roku od osam dana. Ja tvrdim da što više malih propadne, da što više malih krahira, da što više tih malih nestane sa tržišta i da svoje mjesto ustupi velikim uvoznicima, velikim trgovačkim kućama itd. I onda si postavlja pitanje čovjek što se tu događa. Mali zatvaraju, mali propadaju, mali nam nestaju sa tržišta, opstaju samo veliki. Ja ne bježim od istine. I veliki jasno zapošljavaju, i veliki pune možda će netko reći više nego oni mali ali kada dođe u neki grad na primjer jedan veliki trgovački lanac taj veliki trgovački lanac za sobom ostavlja pustoš onda u pravilu ne 10 ili 50 nego i stotinjak tih malih zatvara ta svoja vrata i tvrdim da dva, tri puta više ljudi u tom gradu ostaje bez posla kada dođe veliki trgovački lanac no prije kada su u tom gradu radili ti mali trgovci. Zato ono na što bi klub IDS-a apelirao da se plaćanje carine i PDV-a pri uvozu vrati na onih 30 dana kao što smo, barem na 30 dana, znam da neće biti to na 60 dana, to je gotovo nemoguće u ovoj situaciji. Znači, da se vrati na 30 dana kao što je to bio slučaj recimo tamo do šestog, sedmog mjeseca prošle godine. Znači, svaku novu zakonsku izmjenu koju imamo ta zakonska izmjena je na gore a ne na bolje. To je isto kao i kod trgovina, i radom trgovina nedjeljom ili blagdanima. Pamet u glavu gospodo, mijenjajmo te odredbe. Treba netko poslati poruku i gospodinu Bozaniću i Barišiću splitsko-makarskom biskupu koji kaže da rad oplemenjuje čovjeka osim nedjeljom. Pa neka se gospoda ugledaju kako radi nedjeljom Vatikan koji je sav otvoren i svi normalno najbolje rade nedjeljom. Ide sezona, nema novaca u proračunu ni za Crkvu, ni za nas, ni za zaposlene, ni za suce, ni za investicije, ni za policajce, ni za liječnike, ni za učitelje a mi branimo ljudima da rade nedjeljom. Jednostavno, po meni je to činjenje zla ovoj državi i valjda će se jednog dana to promijeniti. Ja mogu shvatiti da trgovci rade bez dobiti po onoj logici "sve dam samo da prodam" ali ne mogu shvatiti da se kada su u Dubrovniku recimo u nedjelju dva kruzera i kad se iskrcava 2, 3 tisuće ljudi sa svakoga od njih ili sa oba, svejedno sve trgovine zatvorene. To jednostavno ne mogu shvatiti. Ne mogu shvatiti, sad ide Uskrs u Istri. Pa bit će 30 tisuća gostiju. Pa neka svaki gost u ta tri dana potroši 10 eura pa onda ajde izračunajte koliko je to novaca u državnom proračunu. Tvrdim samo od PDV-a se može kupiti jedan raskošni blindirani BMW. …/Upadica Ja i moj BMW. Nije moj nažalost. Daj Bože da je moj ali nije. I ja vas samo molim da se jednostavno pošalje ta poruka i Kaptolu i sindikatima da treba naprosto raditi. Kaptol, danas čitam, traži od Republike Hrvatske samo u Zagrebu još 35 tisuća nekretnina. Pa ajde, prenesimo im onda cijelu državu pa da vidimo da li bi se onda radilo ili se ne bi radilo nedjeljom. Premijer otvara jaje jučer ovdje na Trgu Svetoga Marka ali Crkva je malo praktičnija. Vidimo da se itekako da se itekako bore za povrat tobože njihove imovine. No, sve u svemu mislim da ono što je suština kod ovoga Zakona o carini je izjednačavanje te naše prakse sa europskom praksom a ne da se recimo carina, da se PDV u ovoj zemlji mora plaćati u roku od 8 dana. Pa tko može uvesti robu, ocariniti robu, prodati robu i nešto zaraditi? Ne može nitko. Ja vas molim da imate to na umu i barem nam vratite one norme koje su bile na snazi do 7. mjeseca prošle godine. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Za razliku od kolege Kajina koji je malo izlazio iz okvira dnevnog reda i koristio prigodu kritički govoriti o drugim stvarima koje nisu vezane za Carinski zakon a ponajprije o Crkvi ja ću se zadržati samo na Carinskom zakonu koji inače općenito govoreći uređuje ovlasti i postupanje carinske službe i prava i obveze svake osobe koja sudjeluje u postupku s robom koja se unosi, iznosi, provozi ili prenosi na carinskom području Republike Hrvatske ili se kreće između carinskog područja Republike Hrvatske i trećih osoba. Čuli smo i od izlaganja državnog tajnika da je u svibnju prošle godine je donesen Carinski zakon koji je bio usklađen sa stavovima Europske komisije, međutim naknadnom inspekcijom je utvrđeno da se u malom dijelu kad se uređuje odnosi sa carinskim dugom, utvrđenim carinskim dugom potrebno ukazuje potreba korekcije jednog članka u jednom malom tehničkom detalju. Ova obveza i ova izmjena Carinskog zakona se temelji i na mišljenju Europske komisije o zahtjevu za članstvo Republike Hrvatske u Europsku uniju, temelji se na odluci Vijeća o načelima, prioritetima i uvjetima sadržanim u europskom partnerstvu s Hrvatskom iz 2004. godine i obvezi preuzete tijekom pregovaračkog procesa u poglavlju 33. financijske proračunske odredbe. S ovom izmjenom zakona se vrši daljnje i ja vjerujem konačno usklađenje hrvatskog carinskog zakonodavstva sa propisima carinskog sustava Europske unije. Kolega Kajin je govorio u ime kluba IDS-a da ne samo o carinskim odredbama nego i o primjeni Carinskog zakona je klub HDZ podržava usklađivanje Carinskog zakona sa zakonodavstvom Europske komisije, ali isto tako podupire i dosljedniju primjenu svakog zakona, pa tako i Carinskog zakona. Ovo što smo čuli da se posebno tretiraju mali i veliki trgovci, to je problematika ako je to tako, to je problematika onda primjene Carinskog zakona, a ne uredba Carinskog zakona. klub HDZ-a isto tako podupire i čvrsto stoji da se na svaku pravnu i fizičku osobu primjenjuje isti tretman i zakon jednako primjenjuje. O problematici naplate carine i PDV-a, dugo sam radio u vanjskoj trgovini pa znam da većina zemalja isto tako odmah naplaćuje sve obveze nakon uvoza. I carina i trošarina i PDV-a. Ovim izmjenama Carinskog zakona bilo je najprije uređeno u poglavlju 33. preuzeta obveza da se do kraja drugog kvartala mora izvršiti naknadno knjiženje carinskog duga. Izmjenom novom odredbom članka 224. Carinskog zakona cjelovito se sada uređuju pravni odnosi u svezi s obrazovnog naknadnog knjiženja carinskog duga. Naime, bilo je situacija kada uopće nije proknjižen iznos carinskog duga ili kada je proknjižen u manjem iznosu od stvarnog carinskog duga. Sada s ovom izmjenom to uređuje na način da se najkasnije u roku od 2 dana mora proknjižiti utvrđeni carinski dug ili onaj dio carinskog duga koji je manje bio proknjižen. Zbog svega navedenog klub HDZ-a podržava ovu izmjenu Carinskog zakona, i podupire svakako dosljednu primjenu tog Carinskog zakona. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš,

evo prijepodne u sabornici očito je ovaj prijedlog zakona daleko manje atraktivan od jučerašnjeg rebalansa proračuna, iako zapravo ima jako puno dodirnih točaka obzirom na činjenicu da su carine vrlo važan prihod državnog proračuna. Pa evo o Carinskom zakonu kao temeljnom propisu hrvatskog carinskog pravnog sustava, razgovarali smo prije nepunu godinu dana, u svibnju 2008. Tada usvojenim izmjenama i dopuna Carinskog zakona izvršene su obveze preuzete iz pregovaračkog stajališta za poglavlje – 29. Carinska unija. U međuvremenu tijekom pregovor o poglavlju – 33. Financijske i proračunske odredbe ukazala se potreba dodatnog usklađivanja Carinskog zakona, srećom eto u samo jednom području. Riječ je o dijelu koje se odnosi na naknadno knjiženje carinskog duga. U tom smislu predloženim izmjenama Carinskog zakona koje se eto nalaze ovoga trenutka pred nama, vrši se daljnje usklađivanje hrvatskog carinskog pravnog sustava s pravnom stečevinom Europske unije sadržanog upravo u poglavlju – 29. Carinska unija. Ovo usklađivanje započeto je kako je uvodno rekao gospodin državni tajnik prije 10 godina, 1999. Do sada je Carinski zakon više puta mijenjan, a sigurno je da i ovo usklađenje neće biti posljednje, biti će ih još do konačnog ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Kada to kažem, onda moram reći i to da je zapravo teško prihvatiti da se usklađenje jednog propisa ne može istovremeno vršiti s više aspekata, tj. s više pregovaračkih poglavlja, već samo s jednim, tako da se isti zakoni višekratno kraćaju u saborsku proceduru na doradu, odnosno stalno se mogli bismo reći vrte u krug. po istom principu raspravljali o Zakonu o elektroničkoj trgovini, a i o još nekima. Što se zapravo ovim prijedlogom mijenja? Mijenja se članka 224. aktualnog Carinskog zakona i to na način da se njegovim noveliranjem cjelovito uređuju pravni odnosi vezani uz obvezu naknadnog knjiženja carinskog duga. Što je uopće naknadno knjiženje carinskog duga, odnosno kako do njega dolazi? Člankom 221. u poglavlju 3. aktualnog Carinskog zakona, koji se zove Naplata carinskog duga, propisana je obveza carinarnice da svaku svotu uvozne ili izvozne carine proizašle iz carinskog duga, mora obračunati i proknjižiti odmah čim dobije potrebne podatke, tj. čim utvrdi dužnika i naravno svotu carinskog dugovanja. Dalje člankom 222. utvrđeni su rokovi knjiženja carinskog duga u situacijama kada je roba stavljena u neki od postupaka, osim u postupak za privremeni uvoz s djelomičnim oslobođenjem od plaćanja uvozne carine. Dalje, člankom 223. omogućeno je produžavanje rokova iz članka 222. ako su posebne okolnosti onemogućile carinarnicu da knjiženje provede u propisanom roku. Zašto se uopće pridaje takva važnost rokovima knjiženja carinskog duga? Pa zato što od trenutka knjiženja carinskog duga na carinskoj deklaraciji, bilo redovnog, bilo naknadnog zapravo počinje teći rok naplate carinskog duga. I eto, konačno dolazimo do članka 224. koji je predmet ove izmjene, a koji govori o situaciji kada carinski dug nije proknjižen na propisani način, u skladu sa naprijed opisanim člancima 222. i 223. zakona ili ako jest proknjižen ali u nižem iznosu od zakonskog dugovanja. Eto upravo u takvim slučajevima mora se izvršiti naknadno knjiženje carinskog duga ili njegovog preostalog dijela. Naknadno knjiženje mora se obaviti u roku od dva dana, od dana kada carinarnica utvrdi tu činjenicu i bude u mogućnosti utvrditi dužnika i izračunati dužni U nastavku ovog članka govori se o slučajevima kada se naknadno knjiženje neće provesti. Tako je odredba točke A ostala sadržajno nepromijenjena, a ona govori o tome, da se naknadno knjiženje neće provesti u slučaju kada je odluka o tome da se davanja ne proknjiže ili da se proknjiže ali u iznosu manje od zakonskog duga, donesena na temelju naknadno poništenih akata. Stvarnu novelu članka 224. predstavljaju točke B i C koje predviđaju potpuno nove slučajeve u kojima se ne provodi naknadno knjiženje carinskog duga. Tako primjerice točka B kaže, da se naknadno knjiženje neće provesti u slučaju kada svota duga nije proknjižena zbog pogreške carinskih tijela, a koju pogrešku dužnik nije mogao otkriti postupajući dakako u dobroj vjeri i u skladu s važećim odredbama o carinskim deklaracijama. U istoj točci detaljno se razrađuju i okolnosti kada svota carinskog duga nije proknjižena zbog povlaštenog postupanja s robom. Točkom pak C članka 224. utvrđeno je da se naknadno knjiženje neće provesti ako je iznos carinskog duga manji od iznosa za koji Vlada Republike Hrvatske propiše da se neće naknadno knjižiti. Eto kako ovaj zakonski prijedlog predstavlja još jedan korak u harmonizaciji hrvatskog carinskog sustava sa carinskim kodeksom kao što sam uvodno rekla, sigurno je da i to nije posljednje usklađenje klub SDP-a podržava ovaj prijedlog zakona. Ovo tim više što je riječ o jednom tehničkom usklađenju koje će doprinijeti sve obuhvatnijoj i efikasnijoj naplati carine kao važnog prihoda državnog proračuna a složiti ćemo se svi u ovim recesijskim vremenima naplata svake kune je izuzetno važna. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo dozvolite i meni da dam svoj doprinos u raspravi i ovim Izmjenama carinskog zakona i dakako kao i kolega Marić evo i kolegica koja je govorila u ime Kluba SDP-a ja ću se zadržati isključivo na temi koja je na dnevnom redu i imali smo priliku i danas uvodno i jučer vidjeti kako to izgleda kada se značajno skreće od teme od koje se raspravlja, meni je uistinu bilo jako teško slušati jučer raspravu o državnom proračunu Republike. Naime, ovim zakonom, zakonskim prijedlogom kao i onim opsežnijim Izmjenama i dopunama Carinskog zakona iz svibnja prošle godine, dodatno se usklađuje carinski sustav Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije u Poglavlju 29. carinska Unija. Carinski sustav Republike Hrvatske počiva na nekoliko osnovnih propisa kao što su Carinski zakon, Zakon o carinskoj tarifi i Zakon o carinskoj službi, od kojih je dakako najznačajniji Carinski zakon. On je kao što je to slučaj i u drugim zemljama svijeta i Europe, iznimno opsežan, složen i zahtjevan sustav koji ne podrazumijeva samo primjenu carinskih propisa nego i brojnih drugih koji isto tako imaju svoj utjecaj na funkcioniranje carinskog sustava. Dakle da bi se u potpunosti razumio i spoznao carinski sustav jedne zemlje, nužno je osim carinskih propisa te zemlje poznavati i veliki dio njenog opsežnog, zakonodavnog sustava. Dakako da carinski sustav osim kvalitetne pravne infrastrukture koja uređuje prava i obveze osoba koje sudjeluju u putničkom ili robnom prometu između carinskog područja Republike Hrvatske i stranih carinskih područja te propisuje pojedine carinske postupke ili bolje rečeno carinske procedure isto tako podrazumijeva kvalitetnu tehničku a poglavito educiranu kadrovsku infrastrukturu kako bi mogao u potpunosti ispuniti ulogu koja mu je namijenjena. Osobno sam mišljenja kako je mlada Hrvatska država u prethodnom razdoblju učinila jako jako puno na uspostavi jednog modernog carinskog sustava koji je već danas u potpunosti usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije te u potpunosti opravdava svrhu svoga postojanja. Na tome treba čestitati svim nadležnim državnim institucijama bez čijeg predanog rada i kontinuiranog usavršavanja stanje ne bi bilo ni približno isto. S obzirom da carinski sustav predstavlja i dokaz suvereniteta te teritorijalnog integriteta svake uređene države, njegovo besprijekorno funkcioniranje od iznimnog je značaja za sigurnost svake države. Taj značaj proizlazi iz svrhe postojanja i uređenja carinskog sustava, te fiskalnog i zaštitnog karaktera same carine kao najstarijeg instrumenta vanjskotrgovinske politike. Dakle, svrha i uloga carinskog sustava, te u okviru zakona propisanih carinskih postupaka, osim osiguranja dosljedne primjene carinskih propisa i zakonitog postupanja u putničkom i robnom prometu na carinskom području Republike Hrvatske jeste i u smanjenju rizika odnosno otklanjanju eventualnih neželjenih događaja koji bi mogli nastati, unosom, iznosom prijevozom, provozom, prijenosom i uporabom strane robe na carinskom području Republike Hrvatske ali isto tako i postupcima određenih stranih osoba ili skupina. Upravo iz prethodno navedenog možemo zaključiti kako je carinski sustav iznimno značajan te da je njegova uloga višestruka i ugleda se kao prvo u zaštiti financijskih interesa Republike Hrvatske, zatim u zaštiti sigurnosti općenito te u borbi protiv međunarodnog kriminala i globalnog terorizma. Sve prethodno izrečeno jasno govori o značaju ali i kompleksnosti carinskog sustava, pa tako i carinskog sustava Republike Hrvatske. Stoga nas ne treba čuditi učestalost Izmjena i dopuna Carinskog zakona poglavito ako imamo u vidu globalna kretanja po pitanju gospodarstva i trgovine, te stalnu težnju suvremenih carinskih službi koji s jedne strane idu u pravcu pojednostavljenja i ubrzanja postupka protoka roba i ljudi u međunarodnom trgovinskom prometu, te skraćivanja carinskih postupaka a s druge strane unaprjeđenja sigurnosnog i zaštitnog aspekta carinskih sustava. Reforma carinskog sustava odnosno zakonodavstva Republike Hrvatske i proces usklađivanja Carinskog zakona i njegovih provedbenih propisa sa zakonodavstvom Europske unije, evo mogli smo čuti danas u više navrata, započela je još 1999. godine. Carinski zakon Republike Hrvatske i Uredba za provedbu carinskog zakona u prethodnim godinama mijenjana je u više navrata a sve u cilju postupnog osposobljavanja mjerodavnih osposobljavanja mjerodavnih hrvatskih zakonodavnih i upravnih struktura u izgradnji novog i modernog carinskog sustava usklađenog sa važećim odredbama carinskih propisa i praksom zemalja Bitno je naglasiti kako je razina usklađenosti Carinskog zakona iznimno visoka jer su njegovim posljednjim izmjenama i dopunama u cijelosti izvršene obveze preuzete iz pregovaračkog stajališta Poglavlje 29. Carinska unija. Ove Izmjene i dopune Carinskog zakona čisto su tehničke naravi i proizašle su iz pregovora vezanih uz Poglavlje 33 Financijske i proračunske odredbe tijekom kojih se ukazala potreba dodatnog usklađivanja odredbi carinskog zakona u dijelu koji se odnosi na knjiženje carinskog duga. Praktično se radi o izmjeni jednog članka koji se u jednom dijelu nomotehnički uređuje a u drugom dijelu dopunjuje. Kako bi se cjelovito uredio pravni odnos, u svezi sa obvezom, naknadom knjiženja, kada svota davanja proizašla iz carinskog duga nije proknjižena na propisani način ili je proknjižena u nižem iznosu od onoga koji se potražuje. Na taj način u potpunosti se usklađuju odredbe Carinskog zakona koji uređuju naknadu i knjiženje, svote carinskog duga a ujedno se vrši daljnje usklađivanje hrvatskog carinskog pravnog sustava sa pravnom stečevinom Europske unije. Radi svega prethodno iznesenog ja ću osobno ovaj zakon u potpunosti podržati. Hvala lijepo.

pravom ističe da treba podržati ovaj zakon i kao što je to rekla i naša kolegica Jelaš govoreći u ime Kluba SDP-a. Ali zaista se postavlja pitanje primjene i postojećeg Carinskog zakona. Ovo su jedni visoki kriteriji. Mi moramo shvatiti da je carinska služba iznimno važna, prije svega za prihode, za državni fiskus, to je broj jedan. A drugo, jako je važna u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta što kolega i spominje. Zato je i nedopustivo da carina služi kao primjer za …/Govornica se ne razumije./... Mi smo svjesni da ćemo morati otpustiti veći broj carinika. Međutim, užurbano se vrši zapošljavanje novih ljudi pa imamo primjer, evo ja sada neću govoriti o imenima, ali imamo primjer da je čovjek postavljen za šefa ispostave prije nego što je ta ispostava uopće i formalno organizirana odnosno otpočela s radom. Također, sindikalno organiziranje unutar carine vodi do toga da mnogi imaju problema s nadređenima zbog svog revnog obavljanja posla. Što se njima događa? Vrše razni premještaji, počesto i nezakoniti ili se zloupotrebljava taj premještaj kao način pritiska na nepoćudne carinske službenike. Nedavna pogibija Ecija Zeca, dakle službenika carinarnice Pula dovodi se s tim u vezu. On je poginuo upravo na poslu odnosno na putu od Žminja, odakle radi do carinarnice Pula. dakle govori i Nezavisni sindikat carinika, upozorava na te stvari, ali očito nitko ne reagira. Ovo je jedan zorni primjer kako u biti angažman, stručni angažman, revnosni angažman se ne nagrađuje nego dapače ljudi trpe posljedice. Nažalost, tako je u društvu gotovo u svim segmentima. **Filipović, Krešo (HDZ)** Hvala lijepa. Ja jesam zaista u svojoj raspravi govorio o važnosti carinskog sustava svake države, pa tako i Republike Hrvatske, u onome fiskalnom dijelu, a i o ovome sigurnosnom dijelu koji ste vi spomenuli. Meni zaista nije jasno zašto ste vi sad replicirali, jer vi ste govorili o sasvim nečem drugom. Dakle, govorili ste o svojim nekakvim maštama primanja podobnih. Mi znamo po kojem se zakonu primaju državni službenici i namještenici i znamo kako to funkcionira. Vi ste isto tako dobro upoznati da se ne može niti jedna procedura vezana uz taj zakon promašiti i niti jedan službenik ne može biti prethodno primljen u državnu upravu prije nego što je natječaj objavljen, odnosno prije nego što su Pravilnikom o unutarnjem redu predviđena određena radna mjesta. O ovim drugim stvarima koje ste vi govorili ja uopće ne razumijem, ja takvim informacija o čemu ste vi govorili nemam. Ali me stvarno začuđuje kako SDP, to smo jučer mogli vidjeti u saborskoj raspravi o proračunu Republike Hrvatske, ja sam u više navrata ovdje reagirao da me začuđuje kako možemo tako omalovažavati

SDP vodi brigu, koliko skrbi i koliko je ražalošćen što se smanjuju plaće državnoj upravi, što se smanjuju plaće javnim službama u objektivnim okolnostima u kakvima se Republika Hrvatska danas nalazi, radi toga da bi postigli stabilnost financijskog sustava i da bi očuvali radna mjesta koja imamo u Republici Hrvatskoj. Ja zaista ne znam zašto je kolegica replicirala, jer je skretala značajno od teme i govorila je o nekakvim stvarima koje ja apsolutno ne razumijem, ustvari ja informacije o takvim stvarima ili takvim kršenjima propisa i zakona, nemam. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika. Gospodin Damir Kajin. Poštovani predsjedniče. Meni je izuzetno teško zbog ovoga što sam čuo od gospođe zastupnice, ja isto želim izraziti sućut obitelji Zec, ali jednako tako i obitelji Kuparić koji su stradali Buzeta. Ali ne možemo to tvrditi da je zbog premještaja razlog osnovni zbog čega se to njima dogodilo. Od Žminja do Buzeta imate 50 km, koliko imate od Žminja do Pule ili od… **Bebić, Luka (HDZ)** U čemu je povreda Poslovnika? Pa znam da nije to ispravak Poslovnika, ali jednostavno ne može se tvrditi da je razlog … /Govornik Ovo je replika na repliku replike, dakle nije utemeljena na Poslovniku. Molim vas nemojmo koristit to. Na redu je gospodin zastupnik Krešimir Gulić. Izvolite. **Gulić, Krešimir (HDZ)** Poštovani predsjedniče, predstavnici Vlade. Kolegice i kolege zastupnici. Evo ja ću u svakom slučaju podržati ove izmjene Carinskog zakona, jer Carinski zakon uređuje ovlasti i postupanje carinske službe te prava i obaveze osobe koje sudjeluju u postupku sa robama, koje se iznose, unose, prevoze ili prenose na carinskom području Republike Hrvatske ili se kreće između carinskog područja Republike Hrvatske i trećih država. Razlozi donošenja priloženog zakona su sljedeći. Republika Hrvatska se u okviru pregovora u poglavlju 33.-Financijske i proračunske odredbe izrijekom obavezala za usklađivanje odredba koje uređuju naknadno knjiženje svote carinskog duga najkasnije do drugog 2009. godine. Razlog je i daljnje usklađivanje hrvatskog carinskog zakonodavstva sa propisima carinskog sustava Europske unije. Što se želi postići ovim izmjenama zakona? Temeljni cilj je ispunjavanje obaveza preuzetih u okviru pregovora u poglavlju 33.-Financijske i proračunske odredbe u smislu potpunog usklađivanja odredba Carinskog zakona koje uređuje naknadno knjiženje svote carinskog duga. Nadalje, težnja je da što dosljednije usklađivanjem hrvatskog Carinskog zakona sa europskim carinskim propisima i stvaranjem pravnom okvir što sličnije ono u Europskoj uniji. U tom smislu potrebno je osigurati da carinski sustav i hrvatska carinska služba te sa njom povezani gospodarski subjekti u trenutku pridruživanja Uniji dosegnu razinu europskih carinskih standarda. Obaveza donošenja predloženog zakona utvrđena je u mišljenju Europske komisije u zahtjevu za članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji, odluci vijeća o načelima, prioritetima i uvjetima sadržanim u europskom partnerstvu sa Hrvatskom iz 2004. godine, obavezama preuzetim tijekom pregovaračkih procesa u poglavlju 33.-Financijske i proračunske odredbe. Što se mijenja u ovim izmjenama? Mijenja se naknadno knjiženje svote carinskog duga. Novom odredbom članka 224. Carinskog zakona se cjelovito utvrđuju pravni odnosi u vezi sa obavezama naknadnog knjiženja kada svota davanja, proizašla iz carinskog duga, nije proknjižena na propisani način ili je proknjižena u nižem iznosu od onog koji se potražuje potražuje te se tako u potpunosti usklađuje s odredbama što utvrđuju naknadno knjiženje carinskog duga. Zbog svega prethodno navedenog podržat ću izmjene ovog zakona. Hvala. Hvala. u supstrat samog ovog Prijedloga zakona o izmjeni Carinskog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona. Naime, jasno da je ovo usklađivanje sa pravnom stečevinom i zakonima Europske unije i to prema Poglavlju 33 – Financijske i proračunske odredbe kao i Poglavlje 29 – Carinska unija. Već su kolege prije mene zapravo sve rekli o sadržaju, dakle samom supstratu srži ovih prijedloga zakona, ali mene osobno više interesira nešto drugo. Naime, to je članak 2. i članak 3. u ovom Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni Carinskog zakona. U članku 2. se kaže da propisi za provedbu ovoga zakona će se uskladiti sa odredbama ovoga zakona u roku od 3 mjeseca od dana njegova stupanja na snagu. A u članku 3., ovaj zakon stupa na snagu 8. dana od objave u "Narodim novinama". E sad, pitam se osobno, a i pitaju moju prijatelji, građani Republike Hrvatske kada već usklađujemo ove zakone sa pravnom stečevinom Europske unije, što smatram dobrim, onda se pitam kada oni to stupaju na snagu jer Europska unija nije karitativna udruga, ona ima svoje interese, ona ima također svoje ciljeve pa prema tome, ima ih i Hrvatska. Interesi su obostrani. E sada, mi donosimo ovdje zakone, da kažem punom parom, ovaj Hrvatski sabor, ovaj Visoki dom, trčimo, da kažem maraton sa zakonima i pravnom stečevinom mislim da smo mnoge zakone donijeli, neću reći preuranjeno, nego da smo ih trebali donijeti sa odredbom da stupaju na snagu danom stupanja Hrvatske u Europsku uniju. Dakle, kada Hrvatska uđe u Europsku uniju, onoga dana ti zakoni stupaju na snagu. Time bismo u neku ruku, ako već imamo postavljene uvjete od Europske unije, pa i ove nesretne Slovenije, došli možda u bolju poziciju za neke stvari pa se ne bi kupovalo ne bi kupovalo poljoprivredno zemljište od 4 milijuna kvadrata na Pelješcu i još neke druge stvari koje danas ovdje nije vrijeme, a s obzirom i da se radi o Carinskom zakonu, dakle takve se stvari ne bi događale. Zbog toga, da zaštitimo naš hrvatski interes, mislim da ovako donositi zakone i reći da stupaju na snagu u roku od 3 mjeseca, umjesto da kažemo da stupaju na snagu, stupa prvoga dana ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Hvala. U ime predlagača zaključno gospodin državni tajnik Zdravko Marić. svega, što su i podržali, možemo reći tako, i prepoznali naše zajedničke napore vezane za usklađivanje našeg carinskog zakonodavstva. Samo kratko da se osvrnem dakle na ovaj dio koji se tiče uskladbe vezano za rokove plaćanja duga. Vi sami znate, prošle godine, sredinom godine smo o tome razgovarali, raspravljali ovdje u Saboru i sami znate da smo rekli dakle da je to nešto što Europska komisija, odnosno Unija inzistira i ubiti na neki način možemo reći da smo ishodili značajno vremensko razdoblje za usklađivanje i tako ostavili našem poduzetničkom sektoru dovoljno vremena da se prilagodi. za rokove plaćanja duga od obavijesti za carinskog dužnika su u potpunosti usklađeni sa legislativom Europske unije, sve zemlje Europske unije to imaju. Isto tako, dozvolite mi evo, da kažem dakle i općenito vezano za ovo Poglavlje 29 – Carinska unija. Dakle, uz to usklađivanje vezano uz plaćanje duga, pojedine odredbe koje se tiču informacijske povezanosti, općenito informacijske tehnologije su nas doveli do toga da danas imamo vrlo jasne i signale i informacije iz Bruxellesa da smo praktički ispunili sva mjerila vezana za zatvaranje poglavlja 29. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivati će se kad se steknu uvjeti. **Bebić, Luka